продължаваме заседанието. Следват въпроси към господин Боил Банов – министър на културата. Първият въпрос е от народните представители Анастас Попдимитров, Нона Йотова, Александър Симов относно осигуряването на средства за дейност в областта на сценичните изкуства. Кой ще представи въпроса? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, добър ден! Уважаеми колеги, този въпрос стана малко брадат, както се казва, защото беше зададен преди повече от 20 дни, когато бяха малко по-различни, но не чак така, разбира се, толкова много нещата. нещата. Първо, искам да кажа, че въпросът малко провокативно беше зададен така. За всички е ясно, че методиката не е отменена, Вие не сте издали заповед за отмяната ѝ, но има въпроси, които от своя гледна точка, от наша гледна точка са неясни и бихме искали да ги уточним. Както е ясно, с въвеждането ѝ, даже преди въвеждането на извънредното положение, бяха преустановени представленията, репетициите, работата в театрите. На 18 март беше издадена заповед беше издадена заповед за разплащането в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, в която се казваше: „ще бъдат „ще бъдат одобрявани единствено разходи за брутната работна заплата и неотложни и неотлагаеми разходи във връзка с издръжката на организациите“. Това някак си създаде впечатлението, че

За мен лично е изненадващо, че в началото на април Вие издадохте все пак Методиката за тази година със задно действие – от 1 януари, и според мен тук се създаде една ситуация, в която човек, гледайки действащата Методика, а от друга страна, рестриктивните мерки за изплащане на разходите, в някаква степен се обърква. Още по-закономерно с кризата, но изненадващо от гледна точка на тази логика, дойде и постановлението на Министерския съвет, с което се въведе допълнителен компонент към Методиката, а именно средствата за работна заплата, които се изплащаха гарантирано до края на извънредното положение, ако не се лъжа, 6 месеца след това, което означава някъде месец октомври-ноември. В същото време организациите влизат в тази година с първоначален утвърден бюджет, който не е отменен. Следва въпросът: той ще бъде ли реализиран или не? А, от друга страна, с първата си заповед Вие забранихте преизчисленията, които според мен и без това за два месеца са изключително малко и няма да имат някакво сериозно сериозно влияние върху организациите, и това вероятно във всички случаи ще доведе до огромни минуси в системата на сценичните изкуства. Какъв е Вашият план за излизане оттук нататък? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Йотова, господин Попдимитров, господин Симов! изпълнение на противоепидемичните ограничения, считано от 13 март 2020 г., държавните културни институти не осъществяват своята дейност, поради което не може да бъде прилагана системата на делегиран бюджет в цялост. За да бъде гарантирана дейността на държавните сценични институти с Постановление № 64 от 9 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г., Министерският съвет разпореди: „За времето на извънредно положение да не се извършва преизчисление на полагаемата субсидия по реда на чл. 23а, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, като за времето на извънредното положение и след неговата отмяна на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при извънредно положение в размер на брутните трудови възнаграждения, начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г., и до шест месеца след неговата отмяна до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетната програма „Сценични изкуства“, за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт.“ Съгласно Методиката за разпределение на средства по чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата за 2020 г. в държавните културни институти в областта на сценичните изкуства се извършва преизчисление на полагаемата субсидия за първото тримесечие и ежемесечно до края на годината. Това позволи на сценичните институти да получат субсидия за реализирани приходи от продадени билети за първите два месеца и до средата на месец март. С отмяната на извънредното положение в страната държавните културни институти в областта на сценичните изкуства поетапно и постепенно възстановяват своята дейност съответствие с новите заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с ограничена допустимост за провеждане на културни събития на открито и закрито. май 2020 г. на министъра на здравеопазването се разрешава представяне на спектакли и концерти в зали при заетост на местата до 30% от общия капацитет, и в летни театри и открити сценични пространства при заетост 50% от общия капацитет. В съответствие с изискванията за ограничена допустимост за провеждане на културни събития на открито и закрито редица театрални и музикални институти възстановиха своята дейност в залите си на специално пригодени открити сцени около сградите си с подходящ за тези условия репертоар. Въпреки ограниченията за допустимост, откриването на зали, летни театри и открити сцени дава възможност на сценичните институти да представят своите произведения на публиката и да реализират приходи. Методиката за преизчисление на полагаемата се субсидия е по реда на чл. 23а, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата ще се прилага за всеки отделен институт от момента, в който съответният институт достигне приходите си за същия месец на предходната година. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Попдимитров, имате думата за реплика. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вие изчетохте техническата страна на въпроса, а именно нормативната уредба, която урежда. Моят въпрос беше малко по-специфичен от гледна точка на това на това – създаването на летни сцени в някакъв смисъл противоречи на Вашата методика, тъй като в нея има специални изисквания при изнасянето на продукта от мястото, в което е създаден – поради влошаването на художествените качества на неговата продукция, да се плаща по-малък процент, да кажем, от реално продадените билети. Това е едно. Второ, аз не разбрах, тъй като е явно, че Постановлението, в което се казва „до достигане на приходите от миналата година“, е кауза пердута, то няма да бъде възможно. Никой няма да достигне приходите от миналата година, след като от средата на март никой не играе реално, но тепърва се започва с някакви плахи опити. Предстоят летни отпуски, отпуски, средства за нови продукции няма, тъй като в Постановлението е казано, че средствата могат да бъдат само за неотложни разходи. В организацията в момента се натрупва сериозен минус

уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Йотова, господин Попдимитров, господин Симов! Ясно беше казано в моя отговор преди малко, а явно не сте го разбрали, да уточня. Методиката ще заработи отново, когато един институт достигне нивата си за съответния месец за предходната година, а не за цялата година преди това. То е ясно, че тази година и ние, и светът работим при малко по-странни условия. Ясно е, че държавата ще се погрижи за държавните културни институти категорично, като независимо от липсата на възможност въобще за изява много дълго време, а сега с частична изява, даде възможност да няма уволнени артисти и да няма уволнени служители в държавните сценични изкуства. Така че, пак подчертавам, когато за съответния

Всичко това е направено с оглед на сигурност, стабилност и възможност за развитие, без да има сътресение в системата. Тази година няма да се взима за базис по никакъв начин, то е невъзможно. Тази година голямата ни цел е да съхраним работещите в сценичните изкуства, да съхраним изкуствата и в момента, в който – надявам се да е наесен, нещата започнат да се нормализират и се достигне до нивата за съответния месец – септември, октомври или ноември спрямо миналата година, те ще преминат на методика, защото за тях това е по-добрият вариант, в който може и да реинвестират. Направили сме всичко с оглед системата да е стабилна и тя е такава. Това беше един от най-важните актове на правителството в борбата с последствията от ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Анастас Попдимитров, Нона Йотова и Александър Симов относно осигуряването на безопасност при връщането към нормален режим на работа в артистичните среди. Кой ще постави въпроса? Господин Симов, заповядайте, имате две минути.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 ни е във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването, с която се разрешиха представленията в закрити помещения: какви мерки предприехте Вие като министър на културата за осигуряване на безопасността

Във връзка с Вашия въпрос Ви информирам следното: всички държавни културни институти в областта на сценичните изкуства осъществяват своята дейност при спазване на противоепидемичните изисквания съгласно заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването. Съгласно Заповед № РД-01-277 от 26 май 2020 г. на министъра на здравеопазването се разрешава провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия – театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцово, творческо, музикално изкуство и други. Участниците във всяко културно събитие са задължени да се съобразяват със заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемичните мерки. В съответствие с издадените от министъра на здравеопазването заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода на извънредната епидемична обстановка в Министерството на културата са разработени методически указания за всички сфери на дейност в областта на културата, включително и сценичните изкуства. На основание заповеди № РД-01-277 от 26 май 2020 г. и № РД-01-287 от 30 май 2020 г. на министъра на здравеопазването Министерството на културата изготви, съгласува и публикува на сайта на Министерството препоръки за защита на служителите с цел създаване добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки. В Министерството на културата са проведени срещи с директорите на театралните и музикалните институти, на които са обсъдени възможностите и условията за ефективна творческа дейност в условията на COVID-19. В резултат от проведените разговори в държавните сценични институти са разработени и въведени вътрешни правила за безопасна работа при условията на извънредна епидемична обстановка, съобразени с изготвените от Министерството на културата Преструктурирането и изготвянето на репертоарните програми в сценичните институти е съобразено с изискванията на ограничена допустимост за провеждането на културни събития на открито и закрито – представят се предимно моноспектакли, камерни концерти и спектакли, с необходимото за сценичното представяне участие на артистичния състав. Благодаря. Имате думата за реплика, господин Симов. Достатъчно е човек малко да разтвори вестниците, достатъчно е да му се обадят няколко човека, за да го алармират за този проблем и да се види, че в театрите има проблем с тези изисквания, тъй като поради различни специфични изисквания актьорите трябва да играят на дистанция и така нататък. В много театри има информация, че актьорите са били карани да подписват декларации дали са съгласни с тези изисквания, а са били карани да подписват декларации и хората, които не са съгласни с тях. Смятам това за опит мерките да се използват за настройване на драматичните състави един срещу друг, което е изключително неприятно в тази ситуация, особено с оглед на това, че в в крайна сметка културните институции бяха най-засегнати от тази коронакриза – първи затвориха, последни отвориха, продължават да имат проблеми. Точно заради това ми се искаше, ако вземете реплика, да ни обясните как ще бъде преодоляно това, тъй като смятам, че подобно поведение не отива на

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Йотова, господин Попдимитров, господин Симов! Никой не може бил той актьор, режисьор, сценограф или лице от техническия персонал, работещ в държавните културни институти, да бъде заставен да извършва дейност към момента.

лични актове. Имали сме две срещи на министрите на културата на цяла Европа – няма кардинално решение, няма хипотеза, в която да може да се даде възможност на самите артисти на сцената да спазят противоепидемичните мерки, характерни не само за България, а и за цяла Европа. Така че ако имате сигнал за някой, който е бил принуден, накаран против своето желание дали да подпише някоя декларация, или да излезе на сцената, или да работи, моля, предайте ми ги, лично ще взема отношение. Нашите указания към всичките ни културни институти са, че към този момент – и затова държавата е предприела това, да им бъдат гарантирани. След като не можем да им гарантираме в пълна сигурност здравословно представяне на сцената. Ние сме дали възможност да има събития, а препоръките са: да са моноспектакли или с малко артисти със съответно организиране на гримьорни, сблъсък на потоци да няма – за зрителите даже е по-безопасно, отколкото за самите артисти. Така че, пак казвам, ако има някакви такива конкретни сигнали, моля, предайте ми ги, както сме се разбрали със Съюза на артистите, със Съюза на музикалните и танцовите дейци – също да защитават своите членове, както и ние. Никой не може насила да бъде изкаран на сцената в момента! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Ако може, да се обобщи: изкуството иска саможертви. Следващият въпрос е от народните представители Георги Гьоков, Нона Йотова, Александър Симов и Анастас Попдимитров относно бъдещето на сградата на кино „Модерен театър“ на булевард „Мария Луиза“ № 26 в град София. Кой ще постави въпроса? Господин Гьоков, заповядайте. господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, България е известна с древната си история. Имаме изключително богато културно-историческо наследство и с него можем да се хвалим в света. Имаме такова обаче и в по-близката ни история и една от тези забележителности, ако мога така да се изразя, се намира на булевард „Мария Луиза“ № 26. Това е най-старото кино в Източна Европа – кино „Модерен театър“. Предполагам, че знаете историята му. То е построено в 1907 г. по проект на родния архитект Димитър Начев и по инициатива на тогавашния заможен италиански предприемач Карло Вакаро в стил Виенски сецесион. сецесион. На 4 декември 1908 г. – не повече от 15 години след първите прожекции на братята Люмиер в Париж, в София отваря врати първият киносалон в България и втори в Европа с 600 места. Тук през месец януари 1915 г. се е състояла премиерата на първия български игрален филм – „Българан е галант“, от родоначалника на българското кино Васил Гендов. Всичко това го прави най-малкото история на киното. В момента обаче тази уникална сграда, според мен и колегите ми, се руши,

Но това, освен че създава риск за преминаващите оттам граждани, най-малкото е признак за безхаберие към това културно-историческо наследство. В тази връзка молим да отговорите на въпросите: намирате ли за важно културно-историческо наследство сградата на кино „Модерен театър“ на булевард „Мария Луиза“ № 26? Ще проявите ли Вие и ръководеното от Вас Министерство активност, за да стане възможно

Кино „Модерен театър“ – София, е недвижима културна ценност в категория „местно значение“. През 2017 г. в Министерството на културата е внесено искане за промяна в статута и повишаване категорията му дори на национално значение. През месец декември 2017 г. е извършен оглед на място от регионалния инспектор и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културно наследство“. Изготвен е констативен протокол за общото техническо състояние на сградата, в който са дадени указания за аварийно временно укрепване на сградата и за назначаване на комисия по чл. процедура за изготвяне на предложение от директора на Института за промяна на статута въз основа на събрани и систематизирани архивни данни и документация за обекта, пак казвам, за промяна към национално значение. През месец март 2018 г. в направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, е назначена комисия по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство. Адвокатът на собственика не е предоставил пълен достъп до сградата и право да се правят снимки на обекта. Със становище от месец август 2018 г. Министерството на културата отказва да съгласува „Прединвестиционно обемно устройство, проучване на обекта, реконструкции, преустройство на съществуващото кино в търговски център с магазини и офиси и реконструкция на покрив – град София, „Княгиня Мария Мария Луиза“ № 26“. Внесената проектна документация не отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. на Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и не е изготвена от лица или под непосредственото ръководство на лица, регистрирани по реда на чл. 165 от Закона за културното През месец септември 2018 г. в Националния институт за недвижимо културно наследство е внесен „Инвестиционен проект за реставрация на фасада на сградата на недвижима културна ценност „Цанко Церковски“ – бивш „Модерен театър“, от

съставен е отново констативен протокол, дадени са съответни указания за консервация и реставрация на сградата с посочени срокове за изпълнение. В изпълнение на дадените указания на 10 януари 2019 г.

кино „Цанко Церковски“, бивш „Модерен театър“ – София, „Княгиня Мария Луиза“ № 26. Предоставените документи и проект са съгласувани със становище от 17 декември 2018 г. на Министерството на културата. Представеният проект предвижда: извършване на дейности по консервация и реставрация на главната фасада на сградата към булевард „Княгиня Мария Луиза“ и възстановяването ѝ във вид, максимално близък до автентичния. За намесата във фасадата са предвидени два етапа, като първият постига техническа, реставрационна и естетическа завършеност. Вторият етап, който не е предмет на внесения проект, предвижда допълнителна намеса по екстериора, свързана с връщане на първоначалния вид на сградата и новото ѝ функционално предназначение. Не се предвижда засягане на конструкцията на сградата, извършване на дейности по премахване, преместване на съществуващи зидове и не се променят натоварванията в тях. С писмо от 17 януари 2019 г. Столична община уведомява собствениците на сградата, че гореописаните дейности попадат в обхвата на чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и за тях не се изисква

от завършването му. Към настоящия момент в Министерството на културата не е постъпило уведомление за започване на дейностите по консервация и реставрация на обекта. Сроковете за започване на консервационно реставрационни работи в сградата на „Модерен театър“, определени в констативния протокол на Комисията по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство, започват да текат от датата на уведомлението на Столична община. При неизпълнение на определените изисквания собствениците на сградата – недвижима културна ценност, подлежат на административнонаказателна отговорност по Закона за културното наследство и по Закона за устройственото застрояване

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Господин Министър, трябва да заявя от трибуната, че съм удовлетворен от отговора. Като цяло не съм удовлетворен от резултата, разбира се, но ще го коментирам и него. Удовлетворен съм от това, че стои на вниманието на Министерството на културата,

за аварийно укрепване, чувам за фасадата отвън. Не ми се ще да си мисля какво е състоянието на цялата сграда отвътре, защото, каквото се вижда отвън, не е много приятно, а предполагам, че и отвътре е същото. Не знам какви са възможностите за това – Вие ще кажете, държавата и Министерството на културата да въздействат на този собственик, защото ме впечатли и това, което казахте, че собственикът не е допуснал представители на Министерството на културата или който е оторизиран по този въпрос, да направи дори снимки отвътре, като не ги пускат там. И как от

Административните наказания, за които говорите, ако не спазят сроковете на предписанията на Министерството на културата, предполагам, са в такива размери като всички останали административни наказания и няма да въздействат възпитателно върху този, който е нарушил разпореждането. Тези наказания няма да го уплашат, защото смятам, че размерът е изключително малък. Има ли друга възможност, господин Министър, да се въздейства върху тези хора да оправят състоянието на сградата? Има ли възможност държавата да се намеси – например с предложение към тях за закупуване обратно на сградата, защото според мен – не съм софиянец, но за софиянци това сигурно е знакова сграда. Като казвам за софиянци, сигурно и за всички българи е знакова сграда, и за българското

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Йотова, господин Гьоков, господин Симов, господин Попдимитров!

Сградата е изключително ценна не само със своята архитектура, Вие сте прав. Тя носи в себе си много дух, много история и е ключова за град София и въобще за развитието на българското кино и на българската киноиндустрия. За съжаление, както и Вие на няколко пъти споменахте, тя е частна. Темата за откупуване на частната собственост в крайна сметка трябва да дойде от частния собственик. Ние не можем да да подходим… Подходът на държавата към един частен собственик да му поиска собствеността в крайна сметка е някакъв вид натиск.

доста сериозни мотиви да пристъпи към такова действие. Оттук насетне това, което ние можем да правим, е да провокираме сградата да се съхранява. Те не ни допускат вътре, за да дадем национално значение, но поне отвън, за да бъде безопасна и да краси това ключово централно място в столицата ни.

да бъде съхранена в автентичния ѝ вид, да бъде оправена максимално. Така или иначе ще проникнем в един момент и ще ѝ отдадем националното значение, което заслужава. Да, за съжаление, не може да стане за един ден, за един месец, но методично и целенасочено ще защитаваме тази сграда докрай. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Преминаваме към въпроси към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Първият въпрос е от народните представители Васил Антонов и Чавдар Велинов относно процедурата за избор на стратегически инвеститор за Проект АЕЦ „Белене“. Заповядайте, господин Велинов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, от Ваш отговор на наш парламентарен въпрос става ясно, че на 29 април 2020 г. на кандидатите в процедурата за избор на стратегически инвеститор за реализация на АЕЦ „Белене“ е изпратен Информационният меморандум за Проекта с цел стартиране на работа по подготовка на обвързваща оферта. Според Вас, за да започне тази процедура, е необходимо да бъде предоставен физически достъп до Информационната зала за Проекта. В тази връзка моля да отговорите: в какви срокове, имайки предвид новите пандемични условия в тази ситуация, ще е възможно да бъде осигурен физически достъп на компаниите до Информационната зала? Кога според Вас реално би могла да продължи процедурата по изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 7 юни 2018 г. и Решение № 447 от 29 юни 2018

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Велинов, уважаеми господин Антонов, уважаеми дами и господа народни представители! По отношение на поставения от Вас въпрос, свързан с провеждащата се в момента процедура за избор на стратегически инвеститор във връзка с Проекта АЕЦ „Белене“, в изпълнение на Решение на Народното събрание и последвалите решения на Министерския съвет, мога да Ви информирам за следното: процедурата, свързана с избор на стратегически инвеститор, на практика никога не е била спирана. Както знаете, съгласно Решение на Народното събрание министърът на енергетиката имаше ангажимент да бъде разработена такава процедура. Тя е разработена и съдържа съответните етапи, през които трябва да премине. Към настоящия момент сме на етап съответно сключване на споразумение за конфиденциалност, което е задължително условие, за да могат компаниите да получат Информационния меморандум за Проекта, който съдържа цялата базова информация, свързана както със самия проект, така и по отношение на пазара в региона с правната уредба в страната, с европейските изисквания в областта на ядрената енергия. Този документ, след подписването на споразумението на конфиденциалност, вече е предоставен на петте компании, които са включени в кратката листа, свързана с реализацията на Проект АЕЦ „Белене“ и потенциалната възможност ние да изберем стратегически инвеститор. Следващата стъпка, която е много важна, за да пристъпим към етапа на подготовка и представяне на обвързващи оферти, е тези тези пет компании да имат достъп до Информационната зала за Проекта. Тази информационна зала можете да си я представите съвсем условно – това са няколко компютри в обособени стаи в Националната електрическа компания, в които се съдържа цялата информация, свързана с Проекта, техническият проект, съответно разрешението от страна на Европейската комисия, разрешителните, които има Проектът, цялата информация, която ще бъде необходима на участниците, за да могат да добият информация и представа и да подготвят съответно своята обвързваща оферта. В рамките на следващите дни буквално предстои да проведем телеконферентен разговор с всичките пет участника, включени в кратката листа, като целта на този разговор ще бъде ние да можем да се информираме едни други за епидемичната обстановка в съответните страни. Знаете, тези инвеститори са от Русия, Китай, Южна Корея, Съединените американски щати, Франция. Това са все страни, които също като нас имаха и продължават да имат – някои от тях, ограничителни мерки по отношение на пътуване, свързани с кризата с COVID-19. Така че след този разговор ние ще можем да запознаем тези пет компании с пандемичната обстановка в страната, с изискванията, които съществуват и към настоящия момент, и съответно те да предоставят информация по отношение на това кога те, съобразно условията в техните страни, биха могли да дойдат в България и съответно да се запознаят с информационната зала, да вземат цялата базова информация, която им е необходима, и да пристъпят към следващия етап, свързан с подготовката на обвързващата оферта. Нито за миг не е спирал целият този процес, нито за миг не са спирали изпълнението на етапите по процедурата просто имаше известно забавяне от гледна точка на осигуряване на физическия достъп на представители на тези компании, които да дойдат и да се запознаят на място с цялата информация. Това, което мога да кажа като допълнителна информация във връзка с процедурата, е, че и петте компании потвърдиха своето намерение и желание да участват и подадат обвързващи оферти за проекта АЕЦ „Белене“. Смятам, че това е една добра новина, един позитивен сигнал, който, да се надяваме, че ще ни даде възможност да реализираме успешно тази процедура при условия, които са най-добри за България и изцяло съобразени с параметрите, които парламентът ни определи.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми министри, уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги народни представители!

процедурата е спряла или в по-добрия вариант, да речем, е отложена. Сега Вие декларирате, че не е спряна, но в някаква степен приказката започва да наподобява на приказката за лъжливото овчарче или много не ни се иска да наподобява и да завърши по този начин. Много е добре днес във Вашата дуплика да се ангажирате с датата, по която в краен срок приключват процедурите за изграждане на АЕЦ „Белене“ и съответно кога започва физическото строителство на централата? Защо? Защото имаше през последния период от 3 – 4 месеца прекъсване заради пандемията. Няколко изказвания, включително и на хора от Народното събрание, народни представители ни дават предпоставки да смятаме, че отново въпросът с изграждането на централата „Белене“ стои на заден план. Има и нещо хубаво, което се случи през тези дни. Основното е Планът за възстановяване от Европейския съюз. Сумата, която се предоставя на България, е над 15 млрд. лв., от която сума ние трябва да върнем 3,3 млрд. лв. за срок от 30 години. Тези пари са предназначени за възстановяване, и то изключително на иновативни технологии и производства. По-иновативно производство от стратегическия обект изграждане на АЕЦ „Белене“ не виждам какво би могло да има в България! Разбира се, има и други важни обекти в енергетиката, които трябва да бъдат обвързани. Но при положение че само през последните дни българското правителство закупи дялове от Първа инвестиционна банка, излезе с решение за изграждане на бензиностанции, използването на акцизните складове, санирането на блокове и отделянето на милиарди левове за тяхното саниране, ни поставя един основен въпрос: защо и съществува ли възможност при новата ситуация

централата АЕЦ „Белене“ може да започне някъде края на 2022 г., или да речем, 2023 г. Срокът по документация, по проекти – изграждане на първия блок на съществуващите два енергоблока, които са на площадката Белене, е 60 месеца

При положение че всяка година се отделя от правителството милиард, два милиарда за различни проекти, които не можем да ги сравним с Белене, би могло не само 51%, би могло цялата централа да я запазим. Вие знаете много по-добре. Първо, защото ще може да държим

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Антонов, уважаеми господин Велинов, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, по отношение на сравнението с лъжливото овчарче. Винаги сме били изключително открити и откровени по всички въпроси, касаещи работата на правителството. Що се отнася до Проекта АЕЦ „Белене“, Вие знаете, че всичко, свързано с него, тръгна от Народното събрание. Министърът на енергетиката съгласно това решение има ангажимента да Ви информира периодично. Винаги, когато има подобни основания за това, аз съм информирала парламента, така че няма нищо скрито, нищо покрито. Смятам, че не е редно да се артикулира в общественото пространство, че процедурата е спряла и, видите ли, Проектът е останал на заден план. Напротив, няма как в условията на световна пандемия период, в който са ограничени и полетите, и придвижването на хора, да очакваме, че екипите на тези компании от Китай, от Съединените американски щати, от Франция, от Русия и от Южна Корея ще могат да дойдат в България и да се запознаят на място с цялата информация за проекта. Необходимостта

в тази информационна зала, тя по своя характер е специфична, конфиденциална – чувствителна информация, която няма как да се изпрати онлайн, така че компаниите да могат да се запознаят с нея. Имаше такива запитвания от страна на компаниите, но ние съответно отговорихме, че това нещо не е възможно. Това, което беше възможно да се направи по електронен път, беше факт. По електронен път подписахме споразуменията за конфиденциалност, по електронен път изпратихме информационния меморандум, но от това кога ще стартира периодът на обвързващата оферта зависи до голяма степен от това кога тези компании ще могат да осигурят техни представители да дойдат в България и да започнат да работят по тази тема. Това ще бъде и целта на разговора, който ще бъде буквално в идните дни, за да можем да се информираме взаимно за първата възможна дата, когато това може да се случи. Веднага след като имаме информация, ще имам ангажимента да Ви запозная и да Ви докладвам. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, госпожо Министър. Преминаваме към групата въпроси към министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров Симеонов. Той ще отговори на въпрос на народните представители Валери Жаблянов, Евдокия Асенова, Любомир Бонев, Иван Ибришимов и Атанас Атанас Костадинов относно повторно публикуване на Проект на правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. За поставяне на въпроса имате думата, господин Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми министър Кралев, уважаеми колеги! Господин Министър, на 23 март на портала за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван Проект на правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите – град Перник. Решение по този проект не беше гласувано от Министерския съвет и на 20 май 2020 г. повторно на портала на Обществени консултации беше публикуван Проект за изменение на същия Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите. И двата публикувани проекта предвиждат закриването на регионалната инспекция със седалище в град Перник. Докладите към проектите по никакъв начин не обосновават необходимостта от закриване на работещата структура РИОСВ – град Перник. Не стават ясни истинските причини за предложените промени, нито реалните и измеримите цели, които се поставят, а още по-малко очакваните резултати от приложението на акта. Със закриването на РИОСВ – Перник, оставяте двата областни центъра Перник и Кюстендил – центрове, видно от докладите, с изключителна наситеност на обекти със специфичен предмет на дейност без Регионална инспекция по опазване на околната среда.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Асенова, господин Жаблянов, господин Бонев, господин Ибришимов, господин Костадинов! Това е четвърти по ред въпрос тук, в залата, по същата тема. Имаше и шест въпроса в комисиите. Навсякъде обяснявам едно и също, но след като има въпрос от Вас, ще Ви отговоря. Бих искал да информирам следното: Съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда броят, териториалният обхват на дейност, функциите и структурата на РИОСВ и правомощията на техните директори се определят с правилник, издаден от министъра на околната среда и водите. С обявената за обществено обсъждане промяна на Правилника се предлага вливане на РИОСВ – Перник, в РИОСВ – София, като РИОСВ – София, с административен център град София, ще бъде с териториален обхват, включващ области: София-град, София-област, Перник и Кюстендил. Причините, налагащи промените, са свързани с оптимизация на структурата на регионалните инспекции, също така София обхваща територията на София-област, София-град, където значително е завишен броят на инвестиционните предложения, процедирани по реда на Закона за опазване на околната среда. В Годишния отчет на РИОСВ – София, за 2019 г. са констатирани проблеми по отношение провеждането на процедури по Оценка на въздействие на околната среда и екологична оценка, които се дължат най-вече на засилен инвеститорски интерес на територията на София-град и София-област, което обуславя и обработването на голям брой преписки, за инвестиционни предложения, планове, програми. Недостатъчният наличен експертен състав, предвид обема на работа, създава предпоставка за забавяне. Проблем се явява произнасянето в законоустановените срокове, предвид съотношението на експертите в съответното административно звено към броя входящи документи и натовареността. Контролната дейност обуславя необходимост от предприемане на навременни мерки и действия от териториалния орган, осъществяващ множество правомощия по редица закони – Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздуха, Закона за водите и други специални нормативни актове в сферата на екологическото законодателство. Общата численост на персонала в РИОСВ – София, към момента е 46 служители, която численост е недостатъчна, за да се гарантира ефективност и ефикасност в работата. Териториалният обхват на РИОСВ – Перник, обхваща общините и областите с административен център Перник и Кюстендил, с изключение на Кочериново и Рила. Перник, осъществява контрол на силно индустриализиран регион на територията на РИОСВ – Перник. Дейност осъществяват и високо рискови обекти с издадени съответни разрешителни, изискващи прецизен и засилен превантивен текущ и последващ контрол. Част от предприятията, осъществяващи икономическа дейност на територията на двете области, имат специфичен предмет на дейност, което налага непрекъснат контрол, а експертният потенциал, който го осъществява, е недостатъчен. Общата численост на персонала на РИОСВ – Перник, е 29. Горепосоченото обосновава необходимостта от сливането на двете регионални инспекции и обединяването на личния състав с оглед оптимизация на превантивната дейност на РИОСВ – София, и обезпечаване на контролната дейност на РИОСВ – София и Перник, това число разпределението на административния капацитет на контролните органи съразмерно и с оглед икономическия профил на проверяваните оператори. Нормативната промяна дава възможност за създаване на изнесени работни места, като по този начин административният капацитет ще се разпредели целесъобразно и съгласно конкретната административна необходимост. Промяната ще позволи дейността на експертите да контролират органа на власт със седалище в друга област – в случая София, като през годините е доказано, че и тази форма на управление е компетентна и съответстваща на натовареността на региона. Процедирането на промените в момента се реализира с цел осигуряване на максимален контрол по прилагане на екологичното законодателство, както и подобряване на самата контролна дейност. Проектът на акт се представя за втори път на обществена консултация по смисъла на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Първоначалното им провеждане беше по време на извънредното положение, обявено в с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Предвид отминалото извънредно положение административният орган счита, че е необходимо да се осигури максимална откритост в процеса по приемане на нормативния акт, поради което осигурява възможност на гражданите повторно да се запознаят с Проекта, както и с допълнителни мотиви по Доклада, обуславящи причините за извършената промяна.

Господин министър Димитров, няма как да сме удовлетворени от отговора, защото Вие ни прочетохте част от доклада на Вашия заместник-министър Красимир Живков. Даже не съм сигурен, че сте вникнали достатъчно в аргументите и няма как да адмирираме от началото един такъв класически бюрократичен подход, без желание да се вникне в реалните проблеми, които се решават от структурата на РИОСВ – Перник. С какви аргументи излязохте? За мое голямо учудване те са вписани и във въпросния доклад – че, за да се подобри работата на РИОСВ – София, се закрива РИОСВ – Перник. Това е, общо казано, първият аргумент, който ни предоставихте – недостатъчен капацитет на РИОСВ – София, заради нарасналия обем от работа, и затова структурата в Перник се закрива и нейните експерти се прехвърлят в София. Това, извинявайте, не се основава върху никаква здрава логика. Тоест лишаваме два окръга от експертен потенциал в областта на защитата на околната среда и водите, като ги прехвърляте в София, защото тук е нараснала работата! Вместо да се опитате да увеличите административния капацитет на РИОСВ – Перник, което би било логичното управленско действие, Вие предприемате обратното! Вторият въпрос, който буди недоумение – териториалното разпределение. В РИОСВ – София, включвате 35 общини. Вие ще обясните как оперативно по-добре ще се управлява тази структура без изнесени експерти на терен. Тук във Вашето предложение се предвижда разкриване на изнесени експертни работни места. Ама за какво закривате структурата, за да правите изнесени експертни работни места?! Или за да има, както се казваше в руската класическа литература, едно безсмислено движение по нивата на администрацията, или за да се решат други цели и задачи? И затова въпросът към Вас е да ни осветлите най-после за тези дълбоко залегнали мотиви, които не могат да бъдат видени в доклада на заместник-министър Красимир Живков. Защото мотивите, които четем тук, наистина будят недоумение. Към 22 общини в София-област плюс град София се добавят шест общини от Перник, седем от Кюстендил и незнайно защо се изваждат Рила и Кочериново, които в момента, естествено, са все още общини в рамките на Кюстендилски окръг! Каква е логиката две общини от област Кюстендил да се извадят и да не са в тази структурна промяна, която Вие предлагате?! Ами тук дори няма и една запетайка по този въпрос, включително в този доклад, който е написан – казах Ви с какъв тип аргументация, да не я времето е изтекло.) Приключвам, господин Председател. Какво ни предлагате? Предлагате ни структурна промяна, мотивирана с кадровия недостиг в РИОСВ – София, закривайки РИОСВ в район, който е индустриализиран, постиндустриализиран, със закрити мини, с насадени тежки проблеми от индустриализацията – Вие го знаете по-добре от мен, няма смисъл да излагам аргументи в тази посока.

концентрирайки дейности в София, в пълен противовес с разни тук екзотични промени за административна реформа в България – имаше, спомняте си, как да изнасяме дейности от министерствата по окръжните, по областните градове. Какво се прави в България? Централизираме ли се, децентрализираме ли се, улесняваме работата на структурите или я усложняваме? Какво е в основата на това предложение? От това, което ни изложихте, освен една несвързана административна формална мотивация, нищо не произтича. Благодаря за вниманието.

И аз не мога да бъда безразличен. Причините няма да Ви ги кажа точно от трибуната, те започнаха от втория ми работен ден, като обиколих всичките заводи с проблеми от по 10 години, които някой беше забравил да реши във времето. Защо го направих? Ами, защото прецених, че така действащите две структури очевидно не са ефективни при много налагащи се нови задачи. Опитах се да преценя кое е по-добре – дали Перник да отиде в Кюстендил, защото в Кюстендил няма РИОСВ, а Перник го обслужва, или Перник да дойде към София, а реално двама души няма да работят на старите си места. Структурата си остава там, те си остават в сградата, в която са, в района, в който са, в щата, в който са, но ще си помагат – те на София, София на тях. Опитах се да преценя коя е най-добрата стратегия и, заравяйки се в миналото на МОСВ, видях един Правилник за устройство на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от 2004 г., който после и правителството на БСП – знаете кой знаете кой господин е представлявал, и е бил председател, е определила структура не от 16, а от 14 РИОСВ-та. Тогава правителството три години е прилагало тази успешна структура, която аз копирам от БСП: София-област – няма да изреждам областта; София-град – Столична община; Перник – Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир; Кюстендил – Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница и Бобошево. Поучавайки се от Вашия богат опит и Вашето богато минало, прецених, че тази структура отново трябва да бъде възстановена. Тогава даже са били с още едно по-малко РИОСВ-тата. Искам да обясня на всички, че този въпрос се задава четири пъти тук и около шест пъти в комисии. На всички стана ясно, но се налага още един път да го обясня: имало е много региони и области в страната. Те не съвпадат с броя на РИОСВ-тата. РИОСВ-тата в момента са 16, а, както знаете, административно-териториалното деление е 27, 28 със София-град, така че това е процедура, която е ползвана в миналото. Аз се поучих от богатия опит на БСП и го прилагам в момента. Сливам ги двете, те ще си останат в Перник, ще си проверяват Перник, както досега. Нищо не се променя, освен че двама души няма да бъдат директори и ще се наложи да си сменят визитните картички. Но това е много голям проблем за някой, който за четвърти път в залата и за шести път извън залата ме пита. Това е причината! Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към господин министъра на околната среда и водите е от господин Красимир Янков Красимир Янков относно реализация на Проект № BG16:1ОР002-1.0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация курортен комплекс „Златни пясъци“, община Варна, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-1.005-0006-С01 – „Частично изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селищно образувание „Ален мак“, гр. Варна, Етап 2 – Главни колектори 3 и 4“. Заповядайте, господин Янков.

за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерацията на курортен комплекс „Златни пясъци“. през октомври 2019 г. стартира частично изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селищно образование „Ален мак“, гр. Варна, Етап 2 – Главни колектори 3 и 4, а именно подготовка и изпълнение на Проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерацията на курортен комплекс „Златни пясъци“. Строителната площадка се намира в курортен комплекс „Чайка“ – ул. „Боян Бъчваров“ и ул. „Доктор Лазаров“. Част е от Панорамния път до спирка „Журналист“, по която се намират много хотели и други туристически обекти. Проектът е с продължителност 180 дни, тоест до април 2020 г. включително. Видимо към момента обектът е недовършен, а отсечката е затворена за преминаване. Трасето е само покрито с пръст, не е асфалтирано, отстрани изобилства от насипи и строителни отпадъци. В момента по трасето не се извършват дейности. Местната общност и бизнес недоволства и се задълбочават притесненията, че затвореното трасе, затвореният път допълнително утежнява и без това очертаващия се слаб туристически сезон. Господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса какви са причините проектът да не е финализиран, понеже той е по предполагам, че Вие сте установили каква е причината, но по-важният въпрос е кога ще бъде завършен? Знам, че възложител е Община Варна,

Благодаря, уважаеми господин Председател. И на мен ми е приятно да ги гледам тези табели. Да обясня какво е Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 понеже 2020 г. означава, че е тази година, а тя е към края си. Всички, които не са успели във времето да си организират програмите и да си изпълнят строителството, изведнъж считат, че датата им е виновна, а не техните бездействия, техните процедури, забавени поръчки и така нататък.

От този момент нататък съм сигурен, че до края на годината всички, които не са успели да си вземат пари по оперативна програма, поради техни причини – парите в България и са били на разположение на всички, ще си търсят всякакви причини, за да се извиняват с министерства или с някой друг, или със съдебна система. Истината е, че всяка година се определят обектите за момента, знае се, че има критична дата. Ако ние не ги усвоим до тази дата, след това Съюзът ни ги удържа, така че ние искаме всички обекти да вървят в срок и да се изпълняват. Конкретно по Вашата тема. Техническият проект за изграждане на частична реконструкция и рехабилитация на канална мрежа „Ален мак“, гр. Варна, Етап 2

ЕООД и изискванията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отразени в съответни техни писма от декември 2017 г. Същият е одобрен и съгласуван от главния архитект на Община Варна на 2 април 2018 г. и има издадено разрешение за строеж, влязло в сила на 26 април 2018 Наличието на регистрирано свлачище с местонахождение курортен комплекс „Слънчев ден“ над Морски клуб, активно по трасето на Главен колектор 3 и в непосредствена близост до пилотната конструкция № 2 от южната ѝ страна, както и голямата дълбочина на полагане на канализацията, определя предвидената в техническия проект безизкопна технология за изпълнение на колекторите с определен брой монтажни шахти. Това е било по проект, това е одобрено, това е тръгнало да се изпълнява. При изпълнение на строително-монтажните работи по клон 3, в началото на месец март 2020 г. в геоложката основа са констатирани огромни скални късове на различна дълбочина. За сондажната машина е практически невъзможно да преодолее скалните късове, както и да полага безизкопно тръбите поради нехомогенност на почвената структура. В резултат на това възниква необходимостта от изменение, съответно одобрение на проектната документация в частта за безизкопното полагане на тръби, като се даде техническо решение за изкопно полагане на канализацията при проектна дълбочина над 7 м, и без да бъде компрометирана пилотната конструкция, изградена на място, за укрепване на свлачищната зона. В тази връзка се пристъпва към промяна на инвестиционното намерение по чл. 154 от Закона за устройство на територията, изготвяне на изменение на Проекта във връзка със становище на проектанта – геолог за продължаване изпълнението на строително монтажните работи по канализационните клонове 3 и 4 по улица „Боян Бъчваров“ с издадена Заповед от 8 юни 2020 г. за допълване на разрешение за строеж, издадено на 4

Благодаря, господин Министър. Господин Янков, заповядайте – имате думата за реплика. Господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Министър, изчерпателно отговорихте за конкретния проект, което не е успокоително, тъй като Ви дадох снимков материал – сами виждате в какво състояние е пътят. Това е панорамният път за Златни пясъци до спирка „Журналист“. Новият срок за изпълнение на Проекта и възстановяване на пътната мрежа означава, че тогава ще има възможност да бъде използван пътят – казвате, 30 октомври 2020 г. Това е след приключване на летния сезон. Не е успокоително за хората, които живеят, които очакват туристи, при условие че целият път е компрометиран. Забавянето с повече от шест месеца не оправдава тези, които са изпълнители. Напротив, Вие казвате: възстановена е работата, а аз Ви потвърждавам с цялата отговорност, че работници по строително монтажна дейност

Самият факт, че този район е свлачищна зона, но е обезопасен с пилотна конструкция, е предвидила и самата технология – както Вие казахте, безизкопно полагане на тръбите. Състоянието, в което се намира пътят, подлага на съмнение, че тази технология е прилагана при строително-монтажните работи. Това е въпрос на допълнителна проверка. Вие имате компетентността да ангажирате отговорни институции. По-важно е това, което стана ясно от Вашия отговор, че за летния сезон състоянието на пътя няма да бъде възстановено и то ще остане такова. Всичко, което касае посрещане на туристи, нормална комуникация на живеещите, се отлага за зимния период. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янков. Ще ползвате ли правото си на дуплика,

Извинявам се много, но нашите правомощия са по отношение на това да придвижим тези проекти по Оперативната програма, да Ви окажем съдействие, чат-пат и да Ви покажем как да си ги попълните, за да може да кандидатствате и да спечелите. В момента, в който вземете парите, имате проблеми, пак ние трябва да сме Ви виновни?! Ами ние във вторник ще отидем да подпишем най-големия проект в България – в Бургас. Сега да не го давам, защото някой депутат от Бургас утре ще излезе и ще каже: ама на мен тази улица ми е разкаляна, аз исках да бъде в този или в друг вид. Никъде не е казано, че само зимата трябва да се строи. Голяма част от строителната дейност не може да се осъществи зимата. Според Вас излиза, че никога не трябва да се строи, защото или зимният, или летният сезон ще бъде провален. Ама да го бяхте написали в проектите: не желаем пари, освен ако не са дадени на Нова година и до март месец да свърши. Много се извинявам, но ние сме дали пари на съответните организации. КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България, – да не могат сондьорите да пробият, да има изненада. Сега, всички в момента трябва да се чувстваме изненадани, че в едно свлачище предвидената технология не е могла да се справи. Извинявайте много, ние сме го одобрили в София, дали сме им парите навреме. Недейте да считате, че ние трябва да ходим сега по Вас, да Ви свършим обекта и да го изпълним. възможности. Нашите възможности са да контролираме, евентуално да налагаме санкции и тогава идва големият проблем, когато се оказва, че някой е усвоил парите, а пък после като не му ги верифицираме, започва изведнъж да страда. обаче да не ни карате да се чувстваме виновни, че някъде нещо не е построено като хората! Ние ще го санкционираме. И не ни карайте единия ден да казваме: бързо искаме да си усвоите тук, да кандидатствате, да се спази процедурата, а след това понеже някой някъде по веригата не си е спазил… Пак ние да се чувстваме виновни. Още в първото си изказване в парламента като министър казах: имаме критична точка, до която даваме пари за годината за такива ВиК обекти, без значение те с какви вътрешни намерения са помежду си. Мине ли тази точка, парите не искаме да се връщат в Европа, а да се усвоят за други цели, в момента, в който видите, че няма да може да се усвоят. Затова не се сърдете на мен или на Главната дирекция, сърдете се на Вашата инициатива, която във времето е пропиляна, на обществените поръчки, които не са направени навреме и така нататък. Ние си имаме правила, отчитаме се пред Европейския съюз. Изключително стриктно и строго ги съблюдаваме. Всички наши действия са одобрени от Европейската комисия. Всички наши действия са решение на Министерския съвет. Но не ни карайте да влизаме и във Ваши политически спорове – кой си харесва кмета или не си харесва строителя. Това е извън нас и не е редно да ни замесвате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Успех във Вашата високоотговорна дейност

Сега – въпроси към министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев. Първият и единствен въпрос за днешното заседание е от народните представители Васил Антонов, Кольо Милев, Христо Проданов и Михаил Христов относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Кой ще зададе въпроса? Господин Милев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Нашият въпрос е относно финансовото подпомагане дейността на спортните клубове и федерации съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Уважаеми господин Министър, във връзка с влизането в сила на новия Закон за физическото възпитание и спорта Министерството започна поетапно издаване на безсрочни лицензи на спортните организации у нас. Същевременно неколкократно публично бе декларирано от Вас, господин Министър, че с това Министерството цели българският спорт да се освободи от многобройните кухи в кавички клубове, които съществуват само на книга. Този стремеж се превърна в инструмент за пряко въздействие върху дейността на различни спортни федерации. Всичко това би могло да има положителна роля за възраждането на българския спорт от кризата, в която се намира – би могло, ако се съчетава с прозрачност и обективност в критериите и начините на финансиране. Един от инструментите за прозрачност е достъпът до информация за всички публични дейности на Министерството по Закона за достъп до обществената информация. Има редица случаи, в които Министерството отказва да предостави информация в законоустановените срокове. От Годишния отчет на Министерството за работа по Закона за достъп до обществена информация за 2018 г. е видно, че са постъпили 36 искания, от които е била предоставена информация по 16, а с различни мотиви по 20 е получен отказ. Към момента няма получен отчет за миналата 2019 г. на Министерството за достъпа до обществена информация, въпреки че е част от правителствения Доклад за състоянието на администрацията през 2019 г. Оформя се тенденция към по-голяма непрозрачност особено за случаите, свързани с финансиране. Мотивът, че такава информация се отнася до трети юридически лица, е обичайният формален повод на Министерството за отказ от публичност в дейностите по подпомагане на спортните клубове и федерации. Текущата процедура за издаване на лицензи за спортните организации, които за пръв път са безсрочни, също поражда усещане за задкулисни решения и произвол. Уважаеми господин Министър, въпросите ни към Вас защо Министерството на младежта и спорта отказва достъп по Закона за достъп до обществена информация на повечето искания? Защо има мълчалив отказ, което принуждава отправените искания за достъп до обществена информация да водят съдебни дела срещу Министерството? Колко дела за достъп до информация са заведени срещу Министерството, колко то е спечелило и колко е загубило към момента по години? Кога ще бъде публикувана цялата информация за финансиране на спортните клубове и федерациите за настоящата 2020 г.? Благодаря Ви. Благодаря, господин Милев. Господин Кралев, заповядайте за отговор.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 В началото на отговора си бих искал да представя няколко основни момента от Закона за физическото възпитание и спорта в сила от 18 януари 2019 г. и начина на финансово подпомагане от страна на Министерството на младежта и спорта

към спортните федерации и спортните клубове, които спомагат за прекратяване на практиката за съществуване на така наречените кухи клубове. Част от тези изисквания са членовете на управителните съвети на спортните клубове да не са свързани лица, да не са членове на управителен съвет на друг спортен клуб, който членува в същата федерация, да имат сключен договор с треньорски кадри и така нататък. Смятаме, че тези изисквания към момента изпълняват ролята си като тенденцията е вписаните в Регистъра спортни клубове на федерациите, получили лиценз, да е с 10% по-малко от тези, които са били вписани по изискване на отменения Закон за физическото възпитание и спорта, като в някои федерации – например Българският футболен съюз, досега регистрираните клубове са с над 30% по-малко. Всички тези данни показват, че мярката, разбира се, е изключително ефективна. Процедурата по издаване на спортен лиценз на федерация се извършва съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане, като тя е напълно прозрачна. Издаването на безсрочен спортен лиценз на дадена федерация или вписването на спортен клуб в Регистъра на Министерството на младежта и спорта е едно от задължителните условия, за да могат да получат финансово подпомагане от Министерството, но не е единственото.

Критериите са различни за различните програми – най-общо казано, се опират на брой развиващи дейност клубове, брой на картотекираните спортисти или деца в клубовете, брой медали или призови класирания от държавно и международно състезание и така нататък. Убеден съм, че няма по-обективен критерий за оценка на дадена спортна организация от дейността ѝ, която се измерва с брой ангажирани със спорт и успехи на спортистите ѝ. Системата, която сме разработили, е свела субективния фактор при финансирането на спортните организации до минимум. Данните от отчетите по Закона за достъп на обществена информация говорят, че Министерството на младежта и спорта работи прозрачно. Законът за достъп до обществена информация има различни хипотези за произнасяне на субектите, задължени по Закона предоставяне на пълна информация, предоставяне на частична информация, отказ за предоставяне на информация поради различни причини, които могат да бъдат, че исканата информация не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона, че информацията не е налична в Министерството на младежта и спорта, че вече е предоставена на конкретно лице в предходните шест месеца и така нататък.

Има случаи, в които исканата информация е формулирана много общо и Комисията дава възможност на лицето, искащо информацията, да доуточни искането си. Това е причината в отчетите по Закона за физическото възпитание и спорта да фигурират различни хипотези, които не означават непременно не предоставяне на информация. цитирания от Вас отчет за 2018 г. цифрите са следните: общ брой заявления – 36; предоставена информация – 16 броя; брой откази – 12, като в тях са включени различни хипотези, като търсената информация не е обществена предоставяна е на заявителя в предходните шест месеца и така нататък. За същата година има три заявления, оставени без разглеждане, защото информацията не е обществена, и пет отделни уведомления за липса на исканата информация. Ще предоставя кратка справка по години, както сте заявили във въпроса си, въпреки че вероятно ще надскоча определеното ми от Правилника време. Цифрите за периода от 2014-а до 2019 г. включително, тоест за последните шест години, са следните: информация – 178; брой решения за предоставяне на информация – 119; брой откази или оставени без разглеждане по причина – търсената информация не е обществена – 36; брой уведомления, че органът не разполага с търсената информация – 16. Тук бих искал да отбележа, че често има заявители, които искат от Министерството на младежта и спорта статистики за проведени състезания десетки години назад във времето, а това е информация, с която, за съжаление, не разполагаме. Брой откази по причина, че търсената информация засяга трети лица, и няма тяхното изрично писмено съгласие – 3. Брой откази по причина, че исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение – 2. Брой откази, защото обществената информация, предоставена на заявител през предходните шест месеца – 1. Брой препратени, защото органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение – 1. Брой дела за целия период – 17. По 10 от тях съдът е постановил да бъде предоставена информация. Останалите са прекратени поради различни причини, като не е уточнена исканата информация. Междувременно информацията е предоставена, като моля да имате, предвид, че има случаи, в които исканата информация е в огромен обем и за издирването ѝ, както и за заличаването на личните данни в нея, не е достатъчен дори удълженият срок по чл. 30 от Закона за достъп имаме от 178 случая, само 10 случая за периода от 2014-а до 2019 г., за които според съда информацията е трябвало да бъде предоставена, а Министерството не я е предоставило, тоест това представлява около 5% от исканията. Статистиката за делата по години: през 2014 г. няма образувани дела; през 2015 г. има две дела, като по едното съдът…

През 2015 г. има две дела, като по едното съдът се постановява да се даде исканата информация и такава не е предоставена, а по другото на заявителя е дадена възможност да уточни искането си, но той не го е направил. През 2016 г. няма образувани дела. През 2017 г. – четири дела, три са прекратени, по едно съдът постановява да се предостави информация. През 2018 г. – 10 дела, три от тях са прекратени, по седем съдът постановява да се предостави информация, и 2019 г. – едно дело, прекратено от съда.

Информацията за издадените спортни лицензи е предоставена на много медии. Аз самият съм отговарял на този въпрос в медийни участия. Според чл. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта Министерството води публични регистри на спортните организации. Те се намират на страницата на Министерството в раздел „Регистри“. По отношение на информацията за финансирането на спортните клубове и спортните федерации за 2020 г. тя също е предоставена на медиите по Закона за достъп до Отговорът на първото искане за предоставяне на информация за одобрените за финансово подпомагане на спортните федерации и сумите, които те получават, е от 7 февруари тази година. Последвали са няколко медийни публикации по темата, като информацията е налична и е на страницата на Министерството на младежта и спорта, в Раздел „Програми“. По отношение на информацията за финансово подпомагане на спортните клубове по различни програми информацията е предоставена по Закона за достъп до обществена информация на медиите, в резултат на което има медийни публикации. Голяма част от тази информация е качена на страницата на Министерството в раздел „Програми“, като там са качени: Програма за развитието на спортните клубове за 2020 г., „Спорт за децата в свободното време“, „Спорт за децата в риск“ по програмите „Децата и спортния клуб“, „Научи се да плуваш“, програмите за спорт за хора с увреждания, програма „Спорт за всички“, Национална програма за младежта и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта. Всички тези програми са качени на страницата на Министерството на младежта и спорта. Благодаря Ви за вниманието и извинете за удължаването. Господин Антонов, не се ли отказвате от репликата си в полза на подробното и детайлно изложение? (Реплики.) Заповядайте – бъдете максимално кратък, ако обичате. благодаря Ви за опита да отговорите на въпроса ми, все пак това е начало на прозрачността, но Вие тръгнахте не по нашия въпрос. Нашият въпрос конкретно беше по Закона за достъп до обществена От 36 искания Вие сте отговорили на 16, 20 сте ги отклонили по различни причини. От 2014 г., това е хубаво все пак, че се опитвате да отговорите, но нали Ви е ясно, че, когато липсва прозрачност и когато някой пише на министъра писмо – той пише, защото нещо не се е случило, защото нещо куца, и то обикновено не в клубовете, а във федерациите. Така че тази липса на прозрачност води до извода, че Вие абдикирате от своите задължения. Нещо повече, понеже има утвърден бюджет, Вие не само абдикирате, Вие изпълнявате този бюджет не съгласно приетия Закон за спорта, не съгласно Правилника, който приехте миналата година. Миналата година ние Ви приехме Закон за спорта, както го искахте, включително и нашата парламентарна група подкрепи много от Вашите искания. След това правихте дълго време Правилника, в края на което през тази година – вече е средата на годината, трети от клубовете – от 2510 клуба, нямат бюджет. Наред с това, 22% от федерациите, от общо 106 федерации, са без бюджет

къде може да се намерят лостовете, за да се участва поне? А всъщност Вие не сте поместили и тази точка на интернет страницата, както е посочено в точка 25. Има и редица други – заповедта Ви по точка 12 по отношение на лицензите, до голяма степен 22 федерации няма как да кандидатстват, нямат бюджет, и редица, редица други противоречия, но няма да мога да изчерпя, изчерпах времето, за да мога да Ви посоча другите точки. На две неща трябва категорично да отговорите. Защо след като имаме Закона, който Вие ни го предложихте, и Правилника, все още 22 от федерациите нямат лиценз? И как ще процедираме нататък, когато ние следващата година имаме Олимпийска година, отложена от тази година поради пандемията, но ние с нищо не успяхме да се впишем в това време? По въпроса за шахмата няма да Ви безпокоя, но не поехте протегнатата ръка, а тръгнахте да утвърждавате стари лоши практики и да лишавате българските шахматисти и българските шахматни клубове от финансови средства. Благодаря, господин Антонов. Господин Кралев, ще ползвате ли правото си на дуплика, или да го добавим към предното Ви изказване? Заповядайте. Уважаеми господин Антонов, аз мисля, че изключително подробно отговорих на Вашия въпрос, което показва, че твърденията в в изложението, което направихте, са изключително неверни, тъй като цифрите показват, че нашата администрация функционира изключително прозрачно. Нямало е до момента, през последните 30 години, по-точни и ясни критерии за финансиране на клубове и федерации. Тези, които извършват дейност, съобразно Закона получават финансиране – ясни критерии, ясни правила и това е видно от начина, по който българските клубове продължават да функционират. Така че благодаря Ви, аз ще взема предвид всички забележки за нашата дейност, които Вие отправихте. Някои от тях, разбира се, смятам за неоснователни, други за основателни, но продължавам да твърдя и Ви уверявам, че дейността на Министерството е изключително прозрачна, както е била винаги. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Кралев. Приятен ден! Сега пристъпваме към отговор на въпроса, зададен към министъра на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Петя Аврамова. Въпросът е от господин Манол Генов относно състоянието на „Пътна инфраструктура“ тръжна процедура за изработването на Технически проект и подробен устройствен план за околовръстен път на град Пловдив. Заповядайте господин Генов. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е изключително простичък – става въпрос за една процедура. От медиите стана известно, че на 10 декември 2019 г. е започнало отварянето на подадените тръжни документи за проектиране на трасето на околовръстен път – Пловдив, по-скоро в югозападната му част, където се включват два пътя – II-86, който е пътят Пловдив – Асеновград, и още една отсечка II-56. Предвидено е да се увеличат габаритите на пътя, да има разширение на съществуващото трасе и все още, госпожо Министър, няма резултат, няма избран изпълнител. Моят въпрос е: кога ще приключи тази процедура по избора на изпълнител за проектиране и последващите действия, след като бъде възложено това проектиране, не само пловдивчани, не само жителите на Пловдивска област – това е важна инфраструктурна част от цялата републиканска пътна мрежа, движението е изключително натоварено, свидетели сме на редовни задръствания, както и на пътно-транспортни произшествия, които се случват непрекъснато? Слава богу, напоследък няма загубени човешки животи, но има големи материални щети и ранени при тези пътно-транспортни произшествия. Това е моят въпрос. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Генов. Госпожо Министър, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, в края на месец октомври 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на Технически проект подробен устройствен план –парцеларен план за привеждане към габарит Г 23,5 на второкласен път II-86 в урбанизираната територия на град Пловдив, както и за третокласен път III-805 в участъка от пътен възел Царацово до връзката с път I-8. Общата дължина на проекта е 18,7 км. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции, като първата обхваща отсечка с дължина 2,1 км и се състои от малък участък от път III-805, дълъг 1,46 км, който започва от път I-8 и се развива в посока пътен възел Царацово на автомагистрала „Тракия“. По обособената позиция също е включен и участък с дължина 600 м от път II-86, като целта е намиране на техническо решение за привързване към съществуващите два републикански пътя.

посока пътен възел Царацово. Тази отсечка е дълга 2,66 км. Третата обособена позиция обхваща участък от път ІІ-86 с дължина 13,96 км, като началото му е при км 0+640 и завършва при км 14+600 след пресичане на жп линия Комбинат за цветни метали и преди кръстовището с пътя Пловдив – Асеновград. Офертите на участниците в обществената поръчка бяха отворени на 10 декември 2019 г., както и Вие отбелязахте. Подадени са общо 17 оферти по трите позиции. За периода от отварянето на офертите до март тази година Комисията е извършила проверка на документите на участниците, разгледа офертите им и провери техническите предложения. Предвиденото заседание на 18 март 2020 г. за за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници беше отложено за 15 април поради въведеното извънредно положение на територията на страната. След направен анализ на предложените стойности за изпълнение на поръчката, за всяка една от обособените позиции бяха установени предложения, които попадат в условието на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно предоставените ценови предложения с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка за съответната обособена позиция. От тези кандидати е изискана обосновка за формиране на ценовите предложения в указания законов срок. Очакваният срок за приключване на работата на Комисията по откритата процедура за избор на изпълнител за изработване на техническия проект и по парцеларен план за околовръстен път на град Пловдив и класиране на участниците е краят на месец юни 2020 г. В случай че решението на възложителя за класиране не бъде обжалвано, ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители по съответните обособени позиции, като срокът за изработване на техническия проект по всяка една обособена позиция са както следва: обособена позиция 1 – 120 календарни дни; обособена позиция 2 – 90 календарни дни; и позиция 3 – 150 календарни дни.

това е горе-долу половин година, 6 месеца, тоест до края на годината би трябвало да имаме готов технически проект, парцеларен план, съответни мероприятия по отчуждаване. В репликата имам два въпроса. Единият – след нормално приключване, примерно без обжалване и така нататък, кога Вие виждате реалната възможност да започне изпълнението на този проект, който ще бъде реализиран? Използвам тази трибуна, за да Ви задам още един въпрос. Така, като си пътувам по околовръстното, получих информация, че Пътната агенция е възложила преасфалтиране на този път за 14 млн. лв. това е слух и е вярно, го потвърдете, ако не е вярно, го отречете от тази трибуна, защото за едно преасфалтиране, съответно по всички правила, гаранциите са поне пет години. Тоест хората трябва да знаят – ако има възложено такова преасфалтиране, значи следващите пет години няма да има околовръстен път и няма да бъде започнат, защото все пак тези всички пари са наши дали от тол такси, дали от бюджета събрани. Ако се изхвърлят сега 14 милиона за преасфалтиране, а както разбирам съществуващото трасе не попада изцяло – 100%, в бъдещото усвояване на пътя, и ако има такова възлагане, няма ли да бъдат изхвърлени на вятъра едни пари? Все пак не са малко 14 млн. лв., ако е вярно това, което съм чул и научил. Благодаря. Това са ми двата въпроса в репликата. Благодаря, господин Генов. Госпожо Аврамова, имате правото на дуплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, Вие правилно отбелязахте, че има процедури, които трябва да бъдат извървени преди реалното строителство на който и да е път, както и на околовръстния път на Пловдив. Когато станат готови проектите в срока на тяхното проектиране – както са заданието и договорът, трябва да се пристъпи към отчуждителните процедури. Те отнемат време. Вие знаете, че това е е най-енергоемкият относно време период от всеки един проект. Възползваме се от от тези възможности, които Вие дадохте с промените в Закона, така че при обекти с национално значение, национални обекти, се възползваме и пускаме искане за предварително изпълнение до съда, така че да можем да съкратим сроковете. Ние също имаме желание този обект в трите му обособени позиции да се реализира максимално бързо, така че 2021 г. да да имаме проект и да направим отчуждителните процедури и съответно да направим процедурите за избор на изпълнител. Знаете, че ние обикновено съчетаваме времето и докато траят отчуждителните процедури, провеждаме и процедурите за избор на строител. Това, което беше вторият Ваш въпрос – той е съвсем различен. Аз трябва да направя съответната проверка в Агенция „Пътна инфраструктура“, за да мога да Ви отговоря. Поемам ангажимента след отговора отговора на този въпрос в контрола, да направя тази проверка в Областно пътно, в Агенция „Пътна инфраструктура“ и да Ви информирам по телефона. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Аврамова. Приятна работа Ви желая. Приключваме с въпрос към господин Данаил Кирилов, министър на правосъдието, който трябва да отговори на въпроса на господин Крум Зарков относно одобрената от Министерския съвет Концепция за наказателна политика 2020 – 2025 г. и влиянието ѝ върху законодателния процес. Господин Зарков, заповядайте, имате две минути да представите въпроса Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, на свое заседание на 7 май 2020 г. Министерският съвет одобри Концепция за наказателната политика 2020 – 2025 г. Същата беше представена и обсъдена в Народното събрание на 5 март същата година. В дискусията взеха участие представители на всички политически сили, на отговорните институции и на експертната общност. Въпреки че ограниченото време тогава не позволи да се засегнат всички аспекти на Концепцията, еднозначно бе общото разбиране, че тя е професионално подготвен и по-важното – наистина необходим документ. Особено внимание и безрезервна подкрепа получиха онези части, които касаят законодателния процес. Затова искам да напомня и два абзаца от нея. На страница трета на документа е казано: „Измененията в наказателното законодателство трябва да се извършват след внимателно изследване на идентифицирания проблем, основано на статистически данни и анализ на необходимостта. Наказателният кодекс не бива да се превръща в инструмент за справяне с процеси и явления, посрещани с обществен упрек и тревожност, като всяка промяна следва да се преценява с оглед необходимостта от нея в краткосрочен и дългосрочен план.“ Още по-ясно е казаното на следващата страница: „Постоянното увеличаване на размера на наказанията не позволява те да бъдат адекватно отражение на естеството и степента на обществена опасност на престъпното поведение. Статистиката ясно сочи, че повишаването на размерите на наказанията не води до намаляване на престъпността.“ Това са общоизвестни на специалистите истини, но те са вече и част от одобрена от За съжаление обаче, те не успяват да повлияят засега в достатъчна степен на наказателния процес. От момента на официалното представяне на Концепцията досега в Деловодството на Народното събрание са внесени пет законопроекта, а един от тях – след 7 май, когато правителството е заседавало по концепцията. Нито един от тези законопроекти според нас не отговаря на заложените в документа високи критерии. Рискуваме, ако добавим и множеството висящи в момента законопроекти, да видим отново един добре подготвен стратегически документ, който обаче да остане само на хартия. Затова моля да ми отговорите: какви са действията, които Министерството на правосъдието предвижда за ефективното реализиране на новата Концепция за наказателна политика в частта ѝ, засягаща законодателния процес? Благодаря, господин Зарков. Господин Кирилов, заповядайте за отговор. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! Аз ще опитам да комбинирам две посоки в отговора. Първо, за да стане на всички ясен принципът, който се стремим да установим; второ, ще опитам и да дам конкретни отговори на Вашия конкретен въпрос. Вие добре знаете, но се надявам и всички колеги не-юристи в залата да съобразяват това, особената същност на наказанието и връзката му с престъплението. Наказателната политика не се ограничава единствено до създаването на систематизирана структура за наказанието на деяния с висока обществена опасност. опасност. Структурата на наказанията трябва да съответства на всички видове престъпления и да е съотносима и пропорционална. Смятам – Вие се позовахте на концепцията, която приехме, че тя ще бъде един легитимен, демократичен стратегически документ, който ще ръководи и изпълнителната власт, така и законодателния орган на републиката – Народното събрание. Във връзка с Вашето питане, аз се надявам тази концепция да окаже въздействие върху законодателния процес. Но подчертавам, че това зависи и от народните представители, и от парламентарните групи. Да, към 7 май имаше внесени

Най-ясно реактивността на обществената реакция спрямо законодателния процес пролича в тази зала. Не в изпълнителната власт, а в тази зала. Затова най-сериозна е групата на вносителите народни представители на отделни законопроекти. Подкрепях и продължавам да подкрепям Вашия призив от началото на календарната година, даже дали не беше от края на миналата година, във връзка с Концепцията, когато препоръчахте и всички приехме въздържане от обсъждане на законопроектите по отношение на Наказателния кодекс. Смятам, че това беше оздравителна законодателна мярка. Не смятам, че тази мярка не е актуална и понастоящем. Вие сте член на Председателския съвет на Народното събрание и можете да съобразите и да обсъдите с другите парламентарни групи кой е моментът, в който народното представителство ще прецени да вземе на обсъждане въпросните висящи повече от 12 законопроекта. Да, концепцията беше беше приета с много сериозна подкрепа на представителите на правната общност и според мен тя следва максимално стриктно да се съобразява. Заедно с това трябва да си даваме сметка, че надали още в утрешния ден ще видим пряко и непосредствено изпълнението на всички препоръки. Да, като министър на правосъдието, заявявам, че съм предприел всички мерки да създам възможност експертите и привлечените специалисти да започнат работа по конкретните предложения за анализ, които са посочени в стратегията, и се надявам дори в дори в рамките на този мандат да могат да бъдат представени на Вашето внимание, но за този период въздържането или препускането по законопроектите зависи от съвместната, бих казал, воля на всички народни представители. Използвам възможността да отбележа, че наказателната политика не трябва да е въпрос само на една или на няколко парламентарни групи, тя трябва да е проблем на всички парламентарни групи както управляващи, така и от опозицията. Това е въпрос, по който трябва да се търси и да се постига в максимална степен консенсус и взаимодействие. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Господин Зарков, ще ползвате ли правото си на реплика или ще се откажете?

думите Ви са верни, те са изписани и в концепцията. Една от причините да задам този въпрос и да не се откажа от правото си на реплика е, че само думи не са достатъчни. Истината е следната. Всяка политическа сила и правителството често са подложени на обществен натиск вследствие на тежко престъпление, което разтърсва обществеността. Нашата отговорност като юристи, Вашата – като министър на правосъдието, нашата – като членове на парламентарната комисия, която се занимава с правните въпроси, е да кажем ясно на хората следното: когато нещо такова се случва и просто да предложи повишаване на наказанията в Наказателния кодекс, е фалшиво решение. То не помага на жертвите на съответното престъпление. Тези нови текстове към тях няма да се приложат. То не помага и на обществеността, защото, както е отбелязано в Концепцията, повишаването на наказанията не води до намаляване на престъпленията. Това е фалшив политически ход, който често прикрива политическо безсилие по други въпроси. Знаем, Знаем, и всички знаят, че причините за извършването на дадени престъпления са много сложни и не се влияят само и единствено от Наказателния кодекс – Вие го подчертахте. Става дума за социално-икономически аспекти, за психологически аспекти и за всичко друго, с което се занимава науката „Криминология“. Какво трябва да направим, за да не остане само на думи? Трябва да имаме смелостта да го заявяваме ясно, да не заблуждаваме хората и да казва всеки, там, където има влияние, че не е това пътят. И Вие като министър на правосъдието трябва да имате тази смелост и да се противопоставяте, включително и на Министерския съвет, когато се плъзга по тази плоскост. Това, което трябва и не е забранено да се променя в Наказателния кодекс, трябва да става ясно, съответно установените принципи на наказателното правораздаване, които са отнели векове не само на България, а и на човечеството да постигне и да се противопоставим на онази тенденция, според която тези принципи, видите ли, по някакъв начин пречат на постигането на справедливост. Напротив, да се доверим повече, създавайки ясна законова рамка, на съдиите, които в крайна сметка са тези, които виждат конкретния казус, живия живот в тяхната зала както по отношение на жертвите, така и по отношение на обвиняемия и извършителя. Това трябва да постигнем. Затова Вие може да разчитате на нашата подкрепа, но трябва да имаме и достатъчно смелост да се изправяме срещу това, което понякога началниците нареждат да се прави. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Зарков. Господин Кирилов, имате право на дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Зарков, в пълно съгласие сме по отношение на анализа за ефективността на наказателната репресия. Да, ще го заявя от тази трибуна и винаги досега съм заявявал това: категорично наказанието и ефективността му трябва да се съобразява като комплекс от мерки. Не единствено годините, срокът на лишаване от свобода осъществяват наказателната превенция и постигат целите на наказанието. Но ще си позволя да кажа и следното – тук не е достатъчно само юристите да сме внимателни, трябва и обществото да е мъдро. А за да стигнем до този етап на обществено мислене, юристите имаме да свършим много работа. Да, Вие сте прав, че трябва да говорим и да обясняваме на хората какви са инструментите и детайлите за постигане на целите на наказанието. Абсолютно съм съгласен

свързан с осъществяване на процедурата по жребий за формиране състав на Гражданския съвет към Съвета за мониторинг, Не е редно да правя подробен анализ на фактите, обстоятелствата и на приложението на чл. 7 от Постановлението на Министерския съвет. Ще кажа, че доколкото имам някакви организационни правомощия по този въпрос, прецених, че по време на пандемията само двама участници и в двете процедури и тази, която касае представителите на неправителствените организации, и тази, която касае работодателските организации, въпреки че случаят там е различен единият от участниците се легитимира с упълномощаване от още шест работодателски организации, Българска търговско-промишлена палата е получила възлагане от другите работодателски организации, с оглед ситуацията две неправителствени организации не могат да легитимират. Вие виждате, че имам огромно уважение към

който вероятно не е могъл в тези условия и ситуация да кандидатства. Предполагам, че

мои служители са секретариат на този съвет, на който аз не съм съпредседател, в интерес на истината, но тогава ги посъветвах: удължете срока с още два месеца. Това беше в началото на март месец. Затова сега с оглед и на обществената реакция, и за да има пълна прозрачност – госпожа Вегертседер присъства във всички формати, тя присъства и в Съвета за съдебна реформа, и непрекъснато общуваме,